Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda – - Izvješće o radu za 2006. godinu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za obrazovne znanosti i kulturu. Njegovo ste izvješće primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Ne. Hvala lijepa. Želite? Želite li obrazložiti prijedlog? Ne. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Izvolite. Riječ ima predsjednik Odbora. Izvolite kolega.

Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2006. godinu. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Izvješće za proteklu godinu 2006. dokumentirano sa 12 priloga donosi pregled aktivnosti iz djelokruga Nacionalnog vijeća za znanost među kojima su najvažnije vrednovanje znanstvenih organizacija, odnosno institucija, vrednovanje znanstvenih programa i projekata te utvrđivanje uvjeta za izbor u znanstvena zvanja, odnosno ovlasti za neposrednim izborom u znanstvena zvanja u posebnim za to predviđenim slučajevima. Kada je riječ o vrednovanju programa i projekata izvješće ističe napredak na mnogim područjima. Tako je u odnosu na 2002. godinu bilo …/Govornik se ne razumije./… 46% projekata više, a raspoloživa sredstva raspoređena u tu svrhu uvećana su u istom razdoblju za 52%. Kao posebno dostignuće u protekloj godini ističu se okolnosti da su prvi put u natječajnom postupku korištene međunarodne recenzije što je posebno značajno, međunarodne recenzije te da je čitav postupak proveden i elektronskim putem. Može se općenito ustvrditi da se postupanje u poslovima iz djelokruga Nacionalnog vijeća za znanost standardiziralo putem donošenja i provedbe odgovarajućih uputa, obrazaca, okvirno utvrđenih kriterija, a postupci vrednovanja primjenom tih i drugih akata, odnosno mjerila operativno su razrađeni, provedeni i objektivizirani putem konstituiranja i djelovanja područnih vijeća i prosudbenih skupina. Dio tih mjerila i postupaka donijet je, odnosno utvrđen i proveden prvi put izvještajno u 2006. godini te se ugrađuje u rad Nacionalnog vijeća kao trajna vrijednost. Izvješće posebno donosi iscrpne podatke o sudbini projekata o kojima se odlučivalo u prošloj godini, o njihovom stupnju prolaznosti uz specifikaciju po znanstvenim područjima, sve prema realnim i financijskim pokazateljima. Također su objektivizirana i primijenjena mjerila za odobravanje visine financijskih sredstava kod prihvaćenih projekata. Izvješće naglašava da su ta mjerila usklađena sa prioritetima predviđenim strateškim dokumentom, znanstvena i tehnologijska politika Republike Hrvatske od 2006. do 2010. Vrednovanje znanstvenih organizacija bilo je u prošloj godini u službi dvaju podudarnih ciljeva. Usklađivanje mjerila evalovacije znanstvenog, stručnog stručnog i nastavnog rada s mjerilima Europske unije te s nastojanjem da se ostvari što racionalnije financiranje znanstvenih organizacija. U raspravi su pored ostalog istaknuti programi oko recenzenata budući da je kako je istakao predstavnik predlagatelja naša akademska zajednica još nespremna za usvojeni način rada, pa je teško i utvrditi potreban broj meritornih recenzenata. Utvrđeno je također da se preko 2 tisuće i 700 projekata koliko ih je bilo prijavljeno u izvještajnom razdoblju u razmjerima europskih iskustava treba smatrati pretjeranim pa je potrebno donijeti instrumente kojima će se taj broj na samom početku smanjiti kroz propozicije natječaja, odnosno na drugi prihvatljiv način možda i koncentracijom projekata. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predstavnik predlagatelja izvješća i drugi pozvani sudionici donesen je jednoglasno sljedeći zaključak: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu predlaže Hrvatskom saboru da prihvati izvješće o radu za 2006. godinu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske podnijetom od strane predsjednika Nacionalnog vijeća prof.dr. Krešimira Pavelića. Hvala. U ime klubova se nije nitko prijavio. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovani kolega Letica. Nema ga. Gubi pravo govora o ovoj temi. Nemamo više prijavljenih. Zaključujem raspravu.